na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi kolega Žarko Katić, državni

Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z. broj 54. Predlagatelj Zakona je Vlada RH, na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi kolega Žarko Katić, državni tajnik u MUP-u. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Dakle Konačni prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja uređuje se područje proizvodnje, prometa, uporabe i prijevoza eksplozivnih tvari te proizvodnje, prometa i prijevoza oružja. Ta područja su do sada bila uređena sa tri zakona, Zakon o eksplozivnim tvarima, uređeno je područje proizvodnje prometa i uporabe eksplozivnih tvari, Zakonom o oružju uređena je proizvodnja, promet i prijevoz oružja, a Zakonom o prijevozu opasnih tvari uređeno je područje prijevoza eksplozivnih tvari. Zbog izmjena i dopuna Direktive o stavljanju na tržište eksplozivnih tvari za gospodarsku uporabu, potrebno je hrvatsko zakonodavstvo kojim se uređuje područje proizvodnje, prometa i uporabe eksplozivnih tvari izmijeniti odnosno doraditi kako bi se uskladilo sa navedenom direktivom. Rok za prenošenje te direktive u hrvatsko zakonodavstvo isteklo je prije godinu dana, ali evo zbog unutar političkih prilika u RH zakon nije, bio je upućen, ali nije donijet u planiranom roku. Jednako tako nadzorom nad provedbom sada važećih propisa kojim se uređena navedena područja, zaključili smo da bi osim potrebe za usklađivanjem našeg zakonodavstva sa regulativom EU bilo potrebno doraditi odnosno poboljšati propise i zbog samog olakšavanja gospodarskih aktivnosti vezanih za to područje. Analizom propisa kao i komunikacijom sa odgovornim osobama trgovačkih društava koja se bave gospodarskim djelatnostima uređenim ovim propisima, došlo se do zaključka da bi se uređenjem tih područja jednim zakonom umjesto dosadašnja tri znatno olakšalo poslovanje trgovačkih društava, ali jednako tako osigurao puno bolji nadzor nad eksplozivnim tvarima i oružjem, a objedinjavanje u jedan zakon opravdano je i moguće i zbog srodnosti te isprepletenosti područja proizvodnje i prometa oružja i eksplozivnih tvari. Slijedom navedenog mogu se navesti četiri osnovna razloga za donošenje ovoga zakona. Prvi je kao što smo uvodno i rekli usklađivanje propisa RH s novom direktivom EU o stavljanju eksplozivnih tvari na tržište. Drugo bi bilo uređenje područja koje važećim propisima nisu u potpunosti uređena kao što je npr. proizvodnja oružja iz kategorije A, tj. oružje vojne namjene. Neuređenost ovog područja stvara velike probleme pravnim osobama koje se bave tom djelatnošću a riječ je o vrlo važnoj i izvoznoj grani našega gospodarstva. Osim proizvodnje i prometa oružja iz kategorije A ovim zakonom se upotpunjuje i uređuje značajan broj drugih dijelova sada važećih propisa kao što su primjerice stavljanje na tržište oružja, označavanje i obilježavanje oružja, civilna strelišta i uporaba oružja na civilnim strelištima, sakupljanje staroga oružja, nabava i registracija oružja trgovačkih društava, prijevoz eksplozivnih tvari i oružja, nabava i uporaba pirotehničkih sredstava kao i drugi dijelovi područja proizvodnje i prometa prometa eksplozivnih tvari i oružja. Treće, objedinjavanje u jedan zakon sada važećeg Zakona o eksplozivnim tvarima, dijela Zakona o prijevozu opasnih tvari, te dijelova Zakona o oružju koja se odnose na djelatnost trgovačkih društava i pri proizvodnji, prometu i prijevozu oružja i streljiva. četvrto, osiguranje potpunijeg nadzora nad oružjem i eksplozivnim tvarima a što se postiže boljim uređenjem područja proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja. cilj nam je što boljim nadzorom spriječiti incidente koji mogu dovesti do velikih posljedica po život i zdravlje građana. Za provedbu ovog zakona u državnom proračunu RH nije potrebno osigurati dodatna sredstva a donošenje ovog zakona predlaže se u čim skorijem vremenu obzirom da se radi o propisu kojim se hrvatski pravni poredak prenose obvezujući propisi EU. Želim još napomenuti da smo prije procedure u Hrvatskom saboru prijedlog zakona uputili kroz sustav kroz koji se vrši notifikacija tehničkih propisa na usklađenje u Europsku komisiju, dakle Europska komisija je bila upoznata sa, upoznata je sa prijedlogom ovoga zakona, tražeći eventualne primjedbe i sugestije kojih dakle nije bilo. svibnju 2016. godine u paketu sa Zakonom o nabavi i registraciji oružja i građana zakon je usuglašen na stručnim skupinama i koordinacijama Vlade ali njegovo donošenje zbog poznate situacije nije bilo moguće moguće već je odlučeno da se uputi u Hrvatski sabor u dva čitanja. Dakle prvo čitanje je prošao bez većih primjedbi a drugo čitanje nije bilo moguće zbog raspuštanja Sabora i on je upućen evo kada su se stekli uvjeti na na novi saziv Hrvatskoga sabora. Evo, poštovane zastupnice i zastupnici to je ukratko o Konačnom prijedlogu zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Ukoliko bude još pitanja, spremni smo na njih odgovoriti. Hvala lijepa. Zahvaljujem se. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Imamo dva odbora, međutim nemamo tu predsjednika tih odbora, tako da ništa. I onda prelazimo na raspravu. Za sada su se prijavila dva kluba. Prvi je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo nastojati ću u par rečenica reći zašto mi u klubu MOST-a smatramo da je donošenje ovog zakona izuzetno važno i koje su to izmjene koje su se dogodile u odnosu na prvo čitanje. Dakle kada govorimo o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja treba naglasiti da uneređenost ovog područja stvara velike probleme pravnim osobama koje se bave djelatnošću proizvodnje oružja. A riječ je o vrlo važnoj izvoznoj grani našega gospodarstva. Osim gospodarskog značaja ovdje svakako treba napomenuti da zbog neuređenosti područja nije moguće cjelovito nadziranje proizvodnje i prometa oružja kategorije A što je iz sigurnosnih razloga neprihvatljiva situacija. Osim jednostavnijeg poslovanja trgovačkih društava objedinjavanjem proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja u jedan zakon osigurava se bolji nadzor nad eksplozivnim tvarima i oružjem što je vrlo bitno sa stajališta sigurnosti. Također ovim se zakonom stvara i zakonski okvir za donošenje pravilnika o izgledu dokumenta te načinu i razmjeni informacija sa zemljama članicama EU o transferu eksplozivnih tvari unutar EU. Ovim zakonom osigurava se ispunjavanje obaveza usklađivanja naše regulative sa propisima EU. Pojednostavljuje se olakšava obavljanje određenih gospodarskih aktivnosti koje se uređuju ovim zakonom te se omogućava bolji nadzor nad eksplozivnim tvarima i oružjem a samim time i smanjenje mogućnosti nezakonite proizvodnje i prometa eksplozivnim tvarima i oružjem što za rezultat ima podizanje opće sigurnosti na viši nivo. U tekstu Konačnoga prijedloga Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja na prijedlog Hrvatskog streljačkog saveza dorađen je članak 40. na način da je u postojeći tekst dodan novi stavak 3. kojim se sportskim streljačkim udrugama omogućuje posjedovanje streljiva u količini koja je sukladna kapacitetu i mogućnostima prostora za siguran smještaj i čuvanja. Nadalje, na prijedlog Hrvatskog seljačkog saveza u članku 45. dodan je novi stavak 2. kojim se provođenje sportske obuke s osobama koje nemaju oružani list za takvu vrstu oružja ili odobrenja za nabavu takve vrste oružja ne smatra posuđivanjem oružja na civilnim strelištima i drugim mjestima gdje je dozvoljena uporaba oružja prema ovom zakonu. Te je u vezi s time u članku 3. dodana nova točka 12. kojom se pojašnjava pojam mjesta određenog za vježbe gađanja. Tijekom siječnja 2017. godine u Hrvatski sabor bili su istovremeno upućeni Prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja s konačnim prijedlogom zakona i Prijedlog Zakona o nabavi i registraciji oružja građana s konačnim prijedlogom zakona. Navedenim zakonskim prijedlozima predlagalo se staviti izvan snage važeći Zakon o eksplozivnim tvarima i Zakon o oružju. Nakon rasprave o oba prijedloga zakona, Hrvatski sabor donio je zaključak da su oba dva prijedloga zakona provela rasprava o prvom čitanju, te ih je potrebno pripremiti i uputiti u drugo čitanje u Hrvatski sabor. Međutim, s obzirom da je u tekstu Prijedloga Zakona o nabavi i registraciji oružja građana potrebno provesti dodatne konzultacije sa zainteresiranom javnošću, a u postupku donošenja i direktiva kojom će izmijeniti direktiva Vijeća od 18. lipnja 1991. u nadzoru nabave i posjedovanju oružja koja je izmijenjena drugom direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 20008. u izmjeni direktive Vijeća u nadzoru nabave i posjedovanja oružja, odlučeno je da se Prijedlog zakona o nabavi i registraciji oružja građana neće upućivati u daljnju proceduru donošenja, tako da će važeći zakon o oružju ostati na snazi u djelu koji se odnosi na nabavi, registraciju i korištenje oružja koje nabavljaju fizičke osobe odnosno građani, dok je Konačni prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja potrebno žurno donijeti. U travnju 2016. na snagu je stupila provedbena uredba komisije od 15. prosinca 2015. u utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo, te da će se donošenjem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, urediti tehnička pitanja kontrole i obilježavanja onesposobljenog oružja. Isto tako, donošenje ovog zakon u najkraćem mogućem roku, potrebno je iz razloga što se ovim zakonom prenosi direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 26. veljače 2014. godine, usklađivanju zakonodavstava država članica u donosu na stavljanje raspolaganje 108 eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzor nad njima, koje su države članice bile dužne prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 20. travnja 2016. godine. Zbog kašnjenja s prenošenjem navedene direktive Europska komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava EU-a, uz sve navedeno, potrebno je naglasiti da se zbog izdvajanja djela materije iz važećeg Zakona o oružju koje se odnosi na djelatnost vezane uz oružje, uključujući nabavu i registraciju oružja od strane pravnih osoba, te ostavljanjem na snazi u važećem Zakonu o oružju, u odredbi kojoj je regulirana nabava i registracija od strane građana, ne očekuju problemi kod provedbe s obzirom da je provedba materija koja je regulirana važećim Zakonom o oružju i materija koja će se regulirati Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja u nadležnosti istog tijela državne uprave, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova. Ovakvo rješenje bilo bi prijelazno, do donošenja novog Zakona o nabavi i registraciji oružja građana kojim će se nakon stupanja na snagu izmjene Direktive o nadzoru nabave i posjedovanja oružja, urediti nabava, registracija i korištenje oružja od strane fizičkih osoba. Dakle, vrlo jasno klub MOST-a će podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem se. Drugi na redu Klub zastupnika HDZ-a i uvaženi kolega Miroslav Tuđman. Izvolite.

Ovaj zakon kao što znate ima 98 članaka, na 90 stranica. E sad dozvolite jednu načelnu primjedbu kao netko tko nije pravnik ali s obzirom da zakoni bi trebali služiti onima koji nisu pravnici, mislim da je ono što je na početku dato, kao definiranje osnovnih termina, tom logikom trebalo ići i dalje, pa ovaj zakon učinit preglednijim, kraćim i jednostavnijim za praćenje. Naime, što želim reći? Ovdje imate što se ponavlja iz jednog članka do drugog, a to je zahtjev za odobrenje koje treba sadržavati dokumente koji se tiču određenih osoba koje ispunjavaju, koje moraju ispunjavati slijedeće uvjete i ti zahtjevi za odobrenje se ponavljaju kod zahtjeva za ispitivanje eksplozivnih tvari, kod stavljanja na tržište tih stvari, kod proizvodnje istraživanja i skladišta, ti zahtjevi su manje-više isti, uvijek je kod popravljanja prepravljanje i onesposobljavanje oružja, prometa eksplozivnih stvari, nabave vatrenog oružja, sakupljanje starog oružja. Svi ti zahtjevi se traće za odobrenje za prodavaonice oružja, za uporabu eksplozivnih stvari, za obavljanje poslova miniranja, izvođenje javnih vatrometa, izvođenje glasnog pucanja itd. Da su se ti zahtjevi postavili na jednom članku, eventualno razlike kod pojedinih ovih dozvola naznačile, vjerojatno bi broj stranica ovoga zakona bio daleko manji i puno pregledniji. S druge strane, već u i u prvom čitanju sam rekao da ovaj zakon što što je znači, pokazuje intenciju zakonodavstva da smanji broj mogućih pogrešaka kod bavljenja od nabave do korištenja od nabave do korištenja sa ovakvim osjetljivim stvarima, generira, negdje sam točno izbrojao 188 prekršajnih odredbi koje se mogu učiniti. To ne umanjuje značenje zakona, samo govorim o tome da bi to trebalo učiniti preglednijim i naprosto jednostavnijim za korištenje. Ono što mislim, što pozdravljamo i što je dobro, to je da su kao što je i prethodni kolega upozorio, prihvaćene primjedbe Hrvatskog streljačkog saveza tako da je u članku 40. rečeno da „iznimno streljačke sportske udruge koje se bave sportskom djelatnošću mogu posjedovati i više komada streljiva u skladu sa kapacitetom i mogućnostima prostora za siguran smještaj čuvanja oružja i streljiva“ s obzirom da je očito da sportaši u tim pojedinim disciplinama mogu potrošiti i veće količine oružja nego što je to predviđeno. Mislim da je bilo 500 u prijašnjoj verziji, sad se to omogućava da bude daleko, da bude onoliko koliko je potrebno da se obavlja ta djelatnost. Isto tako u članku 45. smisao je da posuđivanje oružja ne smatra se osobama koje nemaju dozvolu one koje se bave sportskom djelatnošću i treningom, tako da je to u svakom slučaju za pozdraviti. Tako da sa ovim izmjenama i sa ovim nekakvim napomenama koje su ne sadržajne, nego stilskoga smisla ili uputa što bi vjerojatno bilo dobro voditi računa da i mi koji nismo pravnici možemo to pratiti lakše i snaći se u tome da možda u nekim drugim prilikama da se to poštuje. Jasno da će HDZ podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem se. I sada idemo na pojedinačnu raspravu uvaženi kolega Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem predsjedniče, štovane kolegice i kolege. Ja bih samo kratko vezano za odredbe civilna strelišta. Naime, kao netko tko je odgovorna osoba u društvu bio koje je imao civilno strelište u svojoj ponudi i kao objekat ima par stvari koje me zanimaju točno. ovdje je navedeno da je potrebno kao jedan od uvjeta za izdavanje odobrenja je isprava u kojoj su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge. Također, traži se dokaz da ima pravna osoba ili obrt najmanje zaposlenu jednu osobu. Naime, ova formulacija „ da odgovornoj osobi u pravnoj osobi“. To znači da to može biti zaposlenik koji ima sve one uvjete, kasnije se tu u stavku 4. navode od navršenih 18 godina, biti zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja i stručno osposobljen. Međutim, meni kad sam preuzimao ovu dužnost i kolege iz Ministarstva unutarnjih poslova i naše policije su rekli da neodgovorna osoba unutar pravne osobe, nego odgovorna osoba, a to su mi rekli kolege iz Čakovca tamo u streljani kada sam bio, da odgovorna osoba pravne osobe mora imati sve to položeno. Naravno ja sam sve to ispolagao kako bi zadovoljili te uvjete. Sad to da li je moje tumačenje ovoga što je napisano ispravno, da li i dalje dalje je potrebno da odgovorna osoba konkretno direktor društva mora imati te uvjete o posjedovanju oružja ispunjene i položene ili je dovoljno da ima bilo koji zaposlenik koji je zadužen za taj dio. Također vezano na članak 79. tko smije uopće koristiti vatreno oružje na civilnim strelištima. Naime, mi smo imali dosta upita od građana koji bi željeli doći probati. Međutim, kako ovdje zakon kaže jedino tko može osim službene osobe je ona osoba koja ima, koja posjeduje valjanu ispravu. Iznimno kaže sljedeći stavak, osoba koja se aktivno bavi sportskim streljaštvom. E sad tu se događa situacija da mi ne možemo komercijalizirati našu streljanu dvadeset i pet metarsku za malo kalibarski pištolj zato što bi morali sve te ljude, a to se događa učlaniti u neku udrugu, pa bi se oni kao formalno vodili da aktivno se bave streljaštvom, a da nemaju položen ispit. I onda oni kao taki opet uz nadzor nekoga koji ima bi mogli Dakle, tu na taj način se možda izbjegava ova odredba zakona, ali se ne ostavlja mogućnost zarade civilnim strelištima na legalan i normalan, transparentan način osim da se ne ide zaobilazno preko neke udruge koja bi onda plaćala ne znam sat vremena korištenja tog civilnog strelišta vlasniku, a onda unutar te udruge itd. itd. Evo to je ono na što smo se mi susreli konkretno ja osobno, pa bi me zanimalo tumačenje tih odredbi da li u budućnosti se to možda može i promijeniti ili izmijeniti ili nadopuniti prije svega ovo oko ove odgovorne osobe me zanima točno, jer točno sada konkretno ja više nisam odgovorna osoba, dolazi druga neka iza mene koja silom prilika nema položen. Dakle, on bi morao to polagati ili je dovoljno neka odgovorna osoba unutar pravne osobe. Evo zahvaljujem. Hvala lijepa. Evo još molim završno obraćanje državni tajnik gospodin Katić. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo najkraće. Poštovani gospodin Miroslav Tuđman rekao je svoje mišljenje oko izričaja, stilskih odredbi, jasnoće. Ja bih se složio da ovaj zakon kao na žalost ni mnogi drugi zakoni nisu, možda ima svojih nedostataka u onom nomotehničkom smislu i uvijek trebamo raditi da zakoni budu jasni svim njegovim korisnicima. Premda možda ovakvi zakoni nemaju najširi krug recipijenata onih na koji se odnosi kao neki ne znam o statusnim pravima ili slično, ali ipak cilj svake dobro uređene države mora biti da zakoni budu jasni i da ne bude dvojbi ili što manje dvojbi u njihovoj provedbi. Evo sad imamo to što imamo. Pokušat ćemo evo što bolje, jasnije formulirati, dakle kratke, jasne članke ali ovo je i materija specifična i korisnici ovog zakona, dakle gospodarski subjekti su dijelom tražili upravo ovakvo navođenje, pa zbog toga možda i zakon vam se učinio da nije najprotočniji tako da kažem. Oko primjedbi poštovanog zastupnika Čuraja, dakle što se tiče odgovorne osobe da, znači ne odnosi se na onu odgovornu osobu koja recimo u smislu Zakona o trgovačkim društvima kao što je direktor, član uprave, predsjednik uprave i slično. Dakle, može firma, ali mora dakle u tom slučaju mora odrediti nekim aktom osobu, odgovornu osobu za pojedini segment iz ovog zakona ili u ovom slučaju može biti druga osoba, da za civilno strelište i vaša druga primjedba, mi mislimo da je jasno da se ovaj zakon, da vatreno oružje na civilnim središtima mogu koristit svi oni koji posjeduju valjanu ispravu o oružju, dakle, odobrenje za nošenje ili držanje i nošenje oružje i naravno službene osobe u okviru obavljanja dužnosti. Evo hvala vam najljepše na vašim primjedbama Zahvaljujem se državnom tajniku. Ovim smo došli do kraja rasprave i ja ju zaključujem. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Time završavamo i rad za današnji dan, nastavit ćemo sutra Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova. Hvala vam lijepa i vidimo se sutra. Doviđenja.